Prelazimo na treću točku dnevnog reda, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 549 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Vidim da se već pripremil. Da? Uvaženi Ivan Bubić, državni tajnik u ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Bubić, Ivan** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta koji je objavljen i stupio na snagu 1. kolovoza 2009. godine nije ostvario očekivane rezultate, obzirom da potpore nisu mogli koristiti poslodavci u radno intenzivnim granama prerađivačke industrije koji radnicima isplaćuju minimalnu plaću, a koji skraćivanje radnog vremena ne mogu umanjiti u neto iznosu isplate jer bi to podrazumijevalo prelazak s punog na nepuno radno vrijeme kao niti poslodavci koji imaju nepodmirenih dugova prema javnim prihodima. Stoga se ovim izmjenama predlaže omogućiti ostvarenje potpora i onim poslodavcima koji imaju nepodmirenih dugova prema javnim prihodima ukoliko im je tijelo državne uprave nadležno za utvrđivanje i naplatu javnih davanja rješenjem odobrilo odgodu naplate duga, a izmjenama visine potpore omogućila bi ostvarivanjem potpora i onim poslodavcima koji u radno intenzivnim granama radnicima isplaćuju minimalnu plaću. To stoga što bi se prema ovom prijedlogu potpora odobravala i isplaćivala u visini ukupne razlike plaće neta i doprinosa iz i na plaće bruta, te bi radnici i u skraćenom radnom vremenu ostvarili svoje plaće u punom iznosu kao i prije skraćivanja radnog vremena. U tom smislu ne bi bilo potrebno mijenjati niti pojedinačno zaključene ugovore o radu kojima je ugovoren iznos plaćen. Istovremeno se predlaže da se poslodavcima omogući i fleksibilniji način korištenja skraćivanja radnog vremena koji ne mora biti jednako raspoređen po danima, tjednima i mjesecima. Sredstva koja bi do kraja 2010. godine, koja će biti potrebna za provedbu predloženog zakona procijenjena su u visini od ukupno pet milijuna kuna već su osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ujedno se predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku temeljem odredbe članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora, a to su osobito opravdani državni razlozi, odnosno omogućavanje što većem broju poslodavaca da u uvjetima gospodarske krize i njenog utjecaja na tržište rada u Republici Hrvatskoj koji dovodi do naglog pada zaposlenosti i rasta stope nezaposlenosti korištenjem potpora očuvaju što veći broj radnih mjesta. Poštovani, istovremeno vas želim informirati da predlagatelj ovog zakona prihvaća amandmane Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a, uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta. Povodom ovog zakona vrijedi se ustvari prisjetiti kad smo donijeli ovaj zakon, i kako je taj zakon prezentiran u javnosti, a red je onda i ponoviti ovdje ovako javno sa saborske govornice koji su učinci do sada toga zakona. Zakon je stupio na snagu u kolovozu mjesecu prošle godine. Donešen je kao i prikazan u javnosti kao jedna od najvažnijih tada gospodarskih mjera kojim je Vlada nastojala odgovoriti na rastuću gospodarsku krizu u Hrvatskoj. Podsjećam vas tada je, tada državni tajnik koji je obrazlagao prijedlog zakona iznio podatke da je za tu svrhu za prošlu godinu izdvojeno i predviđeno 200 milijuna kuna u državnom proračunu, od toga oko 127 milijuna iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a podsjetit ću vas da je to iz onih sredstava koji su se dobili na osnovu umanjenja naknada nezaposlenima. Dakle ovaj zakon kad smo donosili vezali smo istovremeno uz Zakon o smanjenju naknada nezaposlenima, gdje je jasno rečeno i u jednom i u drugom zakonu što je bio ustvari ja bih rekla raritet hrvatski, ostao do dan danas da su oni koji su nezaposleni trebali biti ti koji će podnijeti teret u očuvanju radnih mjesta za ostale radnike. U tome smo dakle bili jedini i bili i ostali i danas. Želim podsjetiti također da je tada državni tajnik rekao između ostalog dakle da će se sačuvati radna mjesta našim radnicima, a da će se time spriječiti efekat koji bi se desio kada bi radnici došli na registar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i da bi to bio puno puno veći teret, da je kao što sam rekla osigurano 200 milijuna kuna za tu namjenu, dakle za onih nekoliko mjeseci 200 milijuna kuna, jer je, to se u raspravama vidjelo, se očekivalo da će se na taj način očuvati oko 250 tisuća radnih mjesta, i da će se na taj način dočekati u Hrvatskoj onaj trenutak sa punom zaposlenošću kada se ponovno pokrene gospodarska aktivnost. Mi u klubu SDP-a podržali smo tada prijedlog zakona. Smatramo da u osnovi ideja i namjera dobra, jer se on temeljio između ostalog i na skraćivanju dakle radnog vremena zaposlenih, međutim tada smo rekli da smatramo da on neće imati efekata, i pogotovo smo istakli ovaj problem tereta da se istovremeno smanjivale naknade nezaposlenima. I što se desilo molim vas kolegice i kolege u ovih nepunih godinu dana. U nepunih godinu dana, ja sad čitam ono što piše u ocjeni stanja koje je predlagatelj ovdje napisao. U tih godinu dana održano je kako se kaže 69 javnih prezentacija zakona, na njemu je sudjelovao oko 600 predstavnika socijalnih partnera, odnosno poslodavaca, sindikata, radnika i javnih i državnih službi i koji je rezultat? Rezultat je da je tijekom 2009., ali ja pretpostavljam da onda to se odnosi i na 2010. godinu, podnijeto ukupno 5 zahtjeva kojim je zatraženo potpora za 236 radnika, odobrena su 4 zahtjeva za 27 radnika, za što je isplaćeno ukupno 47 tisuća 324 kune i 69 lipa. To je učinak tada donesenog zakona. Svi se mi možemo složiti da je svako radno mjesto bitno, da je bitno i ovih 27 radnih mjesta, ali molim vas ovo govori o potpuno promašenoj ustvari politici s jedne strane koalicijske Vlade kada je u pitanju kriza, a s druge strane veže se ja postavljam i pitanje šta se desilo i kud su otišle i na što su preraspoređena oni silni 200 milijuna kuna koja su bila namijenjena za ovu potrebu. Naime, u međuvremenu se ustanovilo ono što smo i mi sami upozoravali Vladu, ali tada se nije htjelo slušati i smatramo da je apsolutno nepotrebno izgubljena cijela godina dana, jer su se donosili zakoni i donose se zakoni, a bez da se prije toga napravi prava analiza, bez da se prije toga iznesu i utvrde pravi podaci. Naime sad odjednom Vlada kaže da je jedan, zašto je bio tako malo interesa. Kaže jedan od razloga je taj što veliki broj poslodavaca u radno intenzivnim granama prerađivačke industrije radnicima isplaćuju minimalnu plaću, koju skraćivanjem radnog vremena ne mogu umanjiti u neto iznosu iznosu isplate. S druge strane velik broj poslodavaca u prerađivačkoj industriji su ujedno istovremeno korisnici državnih potpora za zapošljavanje zbog čega temeljem preuzete pravne stečevine na području državnih potpora ne mogu kumulirati državne potpore I na kraju velik broj poslodavaca ne može ispuniti kriterije za dodjelu potpora iz razloga što ili kumuliraju gubitke u poslovanju iz perioda koji prethodi 31. srpnja 2008. godine, ili imaju dug prema fiskalnim i javnim prihodima. Kolegice i kolege, sve ovo što je što je danas nama ovdje predočeno u obrazloženju prijedloga ovih izmjena i dopuna zakona, sve to možete naći u fonogramu sa naših rasprava iz kolovoza, odnosno srpnja prošle godine, kada nas se nije htjelo slušati i kada se uporno gurao ovaj zakon kao nešto što je izuzetno bitno i izuzetno dobro i kao jedna gotovo pa reklo bi se reklo bi se najbitnijih mjera. Danas smo mi to sveli na to da ćemo do kraja ove godine predviđeno je da se ukupno utroši na tu svrhu 5 milijuna kuna, dakle prošle godine smo govorili o 200 milijuna kuna, sada o istom periodu praktički se radi o nekoliko mjeseci, govorimo dakle o 5 milijuna kuna koja su osigurana na pozicijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. odnosno zadnjih godinu dana za koliki broj nam je narastao broj nezaposlenih za preko 80 tisuća se povećao. smatramo da donosimo ustvari zakone koji se pokazuju, koji u osnovi imaju dobru namjeru, ali je njihova izvedba, njihov provedba ustvari katastrofalna, ili se pokaže da se ustvari ne može provesti. Vezano uz ovo što se sada predlaže, a to je dakle da se sada mogu potpore dakle iz ovoga iz ovoga zakona dobivati i oni poslodavci koji imaju nepodmirenih obveza za javna davanja prema posebnom propisu, odnosno imaju rješenje tijela državne uprave nadležne za utvrđivanje, nadzor i naplatu javnih davanja o odgodi naplate duga po osnovi javnih davanja. Ovo javna davanja je toliko u biti upitno, tako da li je predlagatelj rekao da će prihvatiti inicijative Odbora za gospodarstvo onda će na taj način se to pojasniti. Međutim, ostaje pitanje koje mi postavljamo, kako, odnosno tko će ustvari donositi odluku o tim poslodavcima kojima će se te potpore isplaćivati? Kojim pravilnikom? Da li je predviđeno ili je taj pravilnik utvrđen da li će to i na koji način biti transparentno? Jer ako se ne varam kod svih zakona koje smo dosada donosili, a koji su se odnosili na davanje potpore poslodavcima taj postupak se vrši potpuno netransparentno jer nam se uvijek govori da se podaci o tome tko dobiva potpore ne mogu dobiti zato što je to ako ništa drugo porezna tajna. Kaže se da će ovaj zakon stupiti na snagu danom objave u "Narodnim novinama", ide po hitnom postupku, pretpostavljam da ćemo ga negdje sad u petak usvojiti i kaže važit će do 31. prosinca 2010. godine. Mi u klubu SDP-a pitamo se što će se to moći učiniti u narednih 5 mjeseci, a nije se uspjelo učiniti u cijelih godinu dana? Naravno, postavlja se pitanje ustvari upitno je ovaj dio koji se odnosi na to da se isplaćuju potpore za očuvanje radnih mjesta onima koji koji imaju nepodmirene obveze u odnosu prema radnicima jer ja podsjećam da je klub SDP-a davno dao u proceduru i predlagao zakon koji će biti u kaznenom smislu, dakle kažnjavati poslodavce koji ne isplaćuju plaće svojim radnicima. Smatramo da je i na ovaj način i ovim izmjenama kako je to sada predloženo jedna u osnovi dobra mjera koje su neke druge zemlje pa i nama u blizini riješile na puno transparentniji i jednostavniji i i učinkovitiji način kao što je recimo nama susjedna Slovenija koja je više desetaka tisuća radnih mjesta na taj način, na način na koji su oni išli sa paušalnim iznosima prema poslodavcima, prema svakome radnom mjestu. Dakle, smatramo da, mi ćemo je podržati da se razumijemo. Podržat ćemo je i podržali smo i prošli puta. Imali smo puno kritika jer smo podržali zakon, međutim upozoravamo i smatramo da niti s ovim izmjenama i dopunama efekti neće biti postignuti zato što je ako ništa drugo izgubljeno dragocjeno dragocjeno vrijeme. I pitanje možda da smo na drugi način pristupili da li bi taj broj nezaposlenih koji se nagomilao u zadnjih godinu dana ipak bio manji i da li bi nešto više od tih 200 milijuna kuna sa tih utrošenih 47 tisuća kuna ipak imao puno, puno veći efekat. Zahvaljujem. Hvala. Klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Apsolutno da i IDS je isto klub koji će podržati ovaj zakon, međutim kako Vlada čuva radna mjesta možda je najbolji primjer pulski "TEKOP". Gospodin Bubić jako dobro zna kakva je situacija dole jer sam dolazi iz Istre. Vlada obećava 5 milijuna eura jamstva "Uljaniku", nikako da se to realizira, gubi se dragocjeno vrijeme. Ljudi su na ulicama umjesto za strojevima. I ja stvarno apeliram, molim, ne znam kumim, dajte pokušajmo realizirati i zaključiti i taj problem. Ako Vlada pronalazi novac za "Vjesnik", jasno da treba jer je "Vjesnik" također državna institucija, e onda mora isto tako barem omogućiti da "Uljanik" realizira to jamstvo iz razloga što jedan "TEKOP" stvara radna mjesta i puni državni proračun na svoj način. Drugo, rekoh mi ćemo apsolutno podržati ovaj zakon. Zašto? Jer bi se uskoro moglo reći ako nemamo i takvih mehanizama biti će nam daleko, daleko gore. Prvo što bih želio kazati kada govorimo o očuvanju radnih mjesta gdje je Hrvatska bila 2009. godine, a nemojmo smetnuti s uma da su se svi parametri u 2010. dodatno pogoršali. pogoršali. BDP prošle godine nam je pao 5,8%. Ove godine nastavlja taj pad, za prvih 6 mjeseci ako se ne varam od 2,5%. Što će reći da je u odnosu na 2008. taj brutoproizvod gotovo 9% manji no što je bio tada. Industrijska proizvodnja, pazite 2009. bila je -9,2%, ona je nastavila padati u 4. mjesecu ove godine za dodatnih 9,6%. Što će reći za gotovo 19%. Trgovina na malo 2009. godine pada 15,3%, pad je i dalje ove godine sigurno 10%. Broj noćenja turista je bio relativno korektan, svega -1,4%, ali su zato turistička neto zarada je pala za 1 milijardu eura. Jutros smo o tome govorili, za 15,5%. Ove godine bojim se da će nastaviti i dalje padati. Nenaplativi krediti permanentno su rasli sa 4,8 na 7,8%. I ono što je sigurno najgore to je da je broj zaposlenih, pazite 2008. u ovoj zemlji, iznosio po podacima Ministarstva financija milijun a 2009. milijun 450 tisuća. To će reći da smo mi gospodo prošle godine ostali bez 94 tisuće radnih mjesta. Graditeljstvo pada za 18,3% itd., itd. Gdje je Hrvatska u ovoj polovici godine? Otprilike sam vam rekao, BDP nastavlja padati, industrijska proizvodnja sve manja, nezaposlenost raste, gubitak radnih mjesta se nastavlja. Rekoh, graditeljstvo u 4. mjesecu ove godine dodatno bilježi pad od 18,4% itd., itd., itd. Proračunski prihodi su sve manji, ministar financija se plaši da u 9. mjesecu neće moći isplatiti niti sve mirovine, a ja ga molim da kroz takvu jednu formu ne plaši građane. Ako ne može, e onda zna on, onda zna vladajuća koalicija što trebaju učiniti. Raspustiti Parlament i ići u prijevremene izbore. Zanimljivo da u isto to vrijeme u Europskoj uniji u 4. mjesecu industrijska proizvodnja raste za 9,6%, da im raste bruto proizvod, da definitivno Europska unija izlazi iz recesije, a ja se bojim da ćemo mi dno dna dočekati oko Vazma, Uskrsa 2011. godine. Država vidimo kako se to radi teret u pravilu prebacuje na najslabije to su onih kojih ima najviše na sirotinju, na radnike, na male poslodavce, velikima se permanentno podilazi. podilazi. Jutros sam samo spomenuo primjer ovog turističkog zemljišta. 20 godina iz država naprosto tetoši. da ne plaćaju nikome niti kune, a sada bi se trebalo valjda oporezovati i ono što smo uspjeli naslijediti djedovinu, neku štalicu, ne znam nekoliko stotina metara ili hektara poljoprivrednog zemljišta. Mi bi na to trebali plaćati porez, a ovima će se vjerojatno pronaći još nešto što bi mogli od ove zemlje koristiti. Za monopole se vani određuju astronomske kazne. U Hrvatskoj ako se to utvrdi onaj tko je prozvan plaća samo parnični trošak itd. i problem je u tome što se doista u ovoj zemlji gube gube naprosto kriteriji a s druge strane i zemlja i gospodarstvo nam je doslovce na koljenima. Ja ću citirati Domagoja Miloševića. Jednoga od poduzetnika koji je u jednim medijima da sada tu ne citiram naslov isti, doslovce konstatirao "Dobit poduzeća 20% je manja nego u 2008., a ukupni gubitak čak 22 milijarde kuna. Neto dobit mršave 4,4 milijarde kuna čak 73% manje. Nikada lošije. Iako nitko nije očekivao senzacionalne rezultate, poslovanja poduzeća podaci su za cijelu 2009. naprosto porazni." Ukupna je dobit poduzeća poduzeća 26,4 milijarde kuna, 20% manja nego u 2008. gubitak čak 22 milijarde gotovo 30% veći nego godinu ranije. Pa je neto dobit mršave 4,4 milijarde kuna čak 73% manje. Gubici su najviše porasli u sektorima koji su do sada gurali bruto proizvod u prerađivačkoj industriji, trgovini, građevinarstvu. Još više zabrinjava pad investicija u novu dugotrajnu imovinu. Slaba je utjeha što je 13% pad investiranja manje nego u 2008. u 2008. kada je bio 22,3%. Uz to bilježi se sve manje investitora u ukupnom broju poduzetnika u posljednje 3 godine s 36,3%, pao na 28,2%. Domagoj Milošević direktor Pastor grupe kaže da se ni najmanje ne čudi onaj tko posluje u realnom sektoru jako dobro zna kako stvari stoje. Padaju proizvodnje, investicije, izvoz, čak bih ustvrdio da je ono prije bilo zavaravanje. Bilo je jeftinog kapitala, dio je došao i do nas pa se nešto proizvodilo ulagalo ali sve je to bilo na lošim temeljima. A sa ovakvim sindikatima koji očito ne vide dobro i hrvatski će kapital ne samo inozemni pobjeći iz Hrvatske itd. Sigurno je jedno da će doći do promjene, da će doći nova vlast. Sigurno je jedno da i ovi zadnji referendumski potpisi obvezuju i novu vlast od nove vlasti sigurno žele znati da li će se sprovesti revizija pretvorba i da li je možda bivši premijer ovo što danas spekuliraju mediji kupio stan u New Yorku za ne znam za 15 do 17 tisuća dolara po kvadratnom metru, a neki novinari već govore da je to učinjeno pred godinu ili više dana. Međutim pustimo sada to. Još jedanput ću kazati ne slažem se sa ovim poslodavcem da su sindikati krivi, to ne stoji. S ovim drugim se slažem. Hiljadu zamjerki se im se može uputiti ali sigurno za ovo stanje sindikati nisu krivi. Krivi može biti možda Vlada, možda ne možda nego sigurno jaka kuna. Politika, lako ćemo, pa i jedna bahata poduzetnička klima koja je produkt sigurno jednog vremena pretvorbe, privatizacije, raspada ex Jugoslavije, načina upravljanja javnim poduzećima. Ali sigurno je zločesta zlonamjerna teza da bi za to mogli biti krivi sindikati. Što se tiče samog ovog zakona dozvolite mi da citiram članak 1. gdje se kaže da "Poslodavac koji u cilju očuvanja radnih mjesta skrati trajanje punog radnog vremena i kao puno radno vrijeme odredi prosječno radno vrijeme u trajanju do 32 sata tjedno, može koristiti potporu u visini razlike plaće i doprinosa na plaće radnika prije skraćivanja radnog vremena i nakon skraćivanja radnog vremena najviše do 20% ukupnog iznosa plaće", odnosno u čanku 2. se kaže da prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore da će je dobiti ako nema nepodmirenih obveza za javna davanja prema posebnom propisu, odnosno ima rješenja tijela državne uprave nadležnu za utvrđivanje nadzor, naplatu javnih dugovanja u odgodi itd. Kada Kada vidimo sada što se dogodilo sa onim zakonom o poticanju gospodarstva vidimo da je najmanje 75% išlo za podmirenje dugova poreskim upravama. Mi smo to predviđali o tome smo govorili. Država je dala onih 370 milijuna kuna da bi ih de facto dobila nazad. Jasno i to je pomoć gospodarstvu, ali članak 3. u stavku 2. kaže "Dokaz da prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore ta osoba ne bi smjela imati nepodmirenih obveza za javna davanja prema prema posebnom propisu". Ako je tome tako doista malo tko će u konačnici doći u situaciju da će moći koristiti ova sredstva. ova sredstva. A kada bi ta ista osoba znači ako nema takvih nije u takvoj situaciji jasno je da bi se mogla javiti komercijalnoj banci i da bi mogla dobiti potrebnu pomoć. Ponavljam, znači ako tvrtka nema nepodmirenih obveza ona neće tražiti skraćeno radno vrijeme. Vrlo teško, vrlo u izuzetnim situacijama, možda će biti i toga, nego će te svoje probleme prije nego će se obratiti državi pokušati riješiti sa komercijalnim bankama. komercijalnim bankama. Tko će tražiti? To će tražiti modalitete iz ovog zakona oni koji dolaze u probleme. To znači po ovom zakonu da će radnici imati manje plaće neminovno, ali da je Bože da se bar očuvaju radna mjesta. Znam da je teško onim sitnim poslodavcima, možda je njima i teže od samog radnika, ali vidite u 2010. godini ako se ne varam za te namjene predviđeno ovdje stoji 5 milijuna kuna pa onda si čovjek postavlja pitanje kome mi možemo pomoć sa 5 milijuna kuna. Ili doslovce ovdje stoji ocjene izvora potrebnih sredstava za predvođenje zakona na strani 2 kaže sredstva koja će do kraja 2010. godine biti potrebna za provedbu predloženog zakona, procjenjuju se u visini od ukupno 5 milijuna kuna i kaže već su osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, glava 50, razdjel 25 itd., itd. Jednako tako si čovjek postavlja pitanje kome je zakon pomogao 2009. Evo ovdje u ocjeni stanja se doslovce kaže da iz svih naprijed opisanih razloga i temeljem Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta tijekom 2009. godine podnijeto podnijeto ukupno 5 zahtjeva, znači 5 zahtjeva je podneseno kojim je potpora zatražen za ukupno 236 radnika od kojih su do sada odobrena po 4 zahtjeva za 27 radnika za što je isplaćeno ukupno 47 tisuća 324 kune i 69 lipa. 47,3 hiljade kuna, to ovdje stoji. još jedanput da se vratim na ono o čemu sam govorio, prije će nažalost biti gore nego bolje, ne treba gubiti nadu jasno, ali s ovih 5 milijuna kuna i to je hvalevrijedna pomoć nekome. Teško da će se pomoći osim prijateljima i poznanicima ministarstva. Jasno mi jesmo za zakon, međutim još jedanput kažem problem je puno dublji. Zadnjih 7 godina smo živjeli vjerojatno iznad mogućnosti, ništa nismo činili. 2009. pa ni danas, pardon 2008., 2007. da se ne dogode 2009., 2010., 2011., kapetan je otišao, nažalost ostala je ista ekipa tj. posada je ostala ista na tom brodu i to ne obećava da će biti drukčije. Za kraj još jedanput zadnju rečenicu, kao što će se Vlada, u to sam siguran, i mora se solidarizirati sa Vjesnikom ovdje u Zagrebu, neka se solidarizira i sa Tekopom u Puli. To je firma koja ima problema, ali koja može opstati, a ako ona za njom će najmanje još toliko kooperanata koliko tamo ima radnika i u konačnici na gubitku ćemo biti svi mi koji smo na državnom proračunu iz zemlje u cjelini. I zato, gospodine državni tajniče, dajte da se već jedanput problem Tekopa riješi. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Kajin je nadam se izrekao lapsus, ali moramo ispraviti netočan navod. Naime, on veli da neki mediji spekuliraju da je budući premijer kupio stan u New Yorku. Ja ispravljam netočni navod, radi se o bivšem premijeru, ne daj Bože budućem. Hvala lijepo.

Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice raspravio je ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta i moramo reći da ćemo kao i kod prvog donošenja ovog zakona podržati zakon jer je on prije svega, a primjenjuje se čuli smo danas od 1. kolovoza 2009., imao za cilj pomoći poslodavcima kako bi se prvo smanjili troškovi rada, drugo sačuvala većina radnih mjesta, posebno u onim gospodarskim granama u kojima se kriza najviše osjećala, a to su prehrambena, drvna, tekstilna, metalna, graditeljstvo i još neke industrije. Zakonom se uređuje isplata potpora poslodavcima s ciljem da se umjesto otkaza ugovora o radu skrati puno radno vrijeme tj. jedno radno vrijeme sa sadašnjih 40 na 32 sata tjedno, tjedno, odnosno za 20% se smanjuje tjedni fond sati. Pravo na potporu imali su samo oni poslodavci čija poduzeća, tvrtke nisu poslovale s gubitkom već s dobiti. Potpora se sastojala iz dva dijela, to je bilo prije svega 20% iznosa doprinosa između stare i nove plaće, 10% razlika između stare i nove plaće u neto iznosu odnosno 13% za one radnike radnike koji uzdržavaju dijete. Podsjetit ću vas da su svi socijalni partneri bili jedinstveni u potpori navedenom zakonu. Nažalost, navedeni zakon nije ispunio potrebna očekivanja. Izostao je interes poslodavca za korištenje Jedan od razloga je i taj što dio poslodavaca, a posebno onih u prerađivačkoj industriji radnicima isplaćuju minimalnu plaću i skraćivanjem radnog vremena ne bi mogli umanjiti neto iznos plaće jer bi to podrazumijevalo i prelazak s punog na nepuno radno vrijeme. Drugi pak razlog je taj što dio poslodavaca su ujedno i istovremeno korisnici onih drugih državnih potpora za zapošljavanje pa ne mogu iskoristiti i kumulirati državne potpore po raznim izvorima, a mogu vam reći da veliki broj poslodavaca koristi upravo ovu potporu za zapošljavanje. Treći razlog je taj što veliki broj poslodavaca ne može ispuniti kriterije za dodjelu potpora iz razloga što imaju kumulirane gubitke u poslovanju ili imaju dug prema fiskalnim i javnim prihodima. Mislim da je i tu veliki broj razloga zašto nisu koristili ove potpore. Uz sve te razloge podsjetit ću da su oni koji su mogli iskoristiti ove potpore ove potpore morali izraditi program očuvanja radnih mjesta tj. program skraćivanja radnog vremena i na njega dobiti suglasnost ili radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika, odnosno Zavoda za zapošljavanje ako nema ovih ovih osoba u poduzeću. Obzirom da kao što smo rekli u uvodu nije postignuti ciljani učinak ovim zakonom, kao što nisu ostvarena ni planirana makroekonomska kretanja, zato što su i gospodarske i financijske kriza je dodatno ojačala što je utjecalo i na rast nezaposlenosti. Vlada se je odlučila izmijeniti kriterije i uvjete za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta kako bi se kroz povoljnije uvjete pokušalo sačuvati radna mjesta mjesta zaposlenih. Stoga se i predlaže omogućiti ostvarivanje potpora i onim poslodavcima koji imaju nepodmirenih obveza, tj. dugova prema javnim prihodima ukoliko su postigli sporazum, odnosno dogovor s nadležnim tijelima za financijske poslove da će dug podmiriti, odnosno otplatiti obročno. Izmjenom visine potpore omogućuje se i ostvarivanje potpora i onim poslodavcima koji radnicima isplaćuju minimalnu plaću i to stoga što će prema ovom prijedlogu potporu isplatiti u visini 20% ukupne razlike plaće neto i doprinosa iz i na plaću bruto tako da će se radnicima i sa skraćenim radnim vremenom da će moći primiti plaću u punom iznosu. Poslodavac će moći skratiti radno vrijeme za 20% po vlastitoj potrebi. Znači, skraćeno radno vrijeme u trajanju do 32 sata tjedno tijekom razdoblja ostvarivanja potpore što ne mora značiti i biti raspoređeno jednako po danima, tjednima ili mjesecima, pa će oni utvrditi prosječno skraćeno tjedno radno vrijeme što znači da će radno vrijeme se moći organizirati i tako da se u jednom mjesecu ne radi i cijeli tjedan. Ovim mjerama Vlada stvara uvjete za premošćenje ove krizne situacije i zato je zakon na snazi do 31. prosinca ove godine. Klub će rekla sam u svom uvodu podržati ove pozitivne mjere koje su zasigurno, a to smo čuli i od mojih prethodnika u interesu radnika i poslodavaca tako da ćemo podržati ovaj zakon i nadamo se da će poslodavci ovakve promjene uvidjeti da su im dobro došle i počet koristiti ovu zaista hvale vrijednu potporu i prijedlog Vlade kao još jednu mjeru prije svega gospodarskog oporavka i oporavka onih poduzeća kojima je u ovoj krizi najteže. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će predloženi zakon. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.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 koji ima samo jedno bombastično nazivlje, odnosno naziv, a iza kojega sadržaja nema. Dakle, pred vratima je srpanj. Ovaj će se zakon ako bude izglasan donijeti u srpnju. Vlada već sedam mjeseci znade da je Zakon o potpori za očuvanju radnih mjesta bio potpuni promašaj. 7 mjeseci najdublje moguće krize je njima trebalo da dođu ovdje sa tri, četiri rečenice izmjena kako bi poručili javnosti da se eto jako skrbe za očuvanje radnih mjesta, a zapravo je istina potpuno drugačija. Vlada uopće nema nikakav konzistentan program očuvanja radnih mjesta, nego ili se radi o improvizaciji ili što je još gore, a možda se može čak i dokazati ostavlja privid da pojedinim mjerama čuva radna mjesta dok paralelno s tim svjesno pušta u opticaj mjere kojima je za cilj smanjenje radnih mjesta. Što je drugo izmjene Zakona o radu nego upravo poništenje efekata ovakve zakonske materije. Početkom ove godine postavio sam zastupničko pitanje premijerki Kosor o efektima ovoga zakona. Čim smo dobili, a dobili smo sa zakašnjenjem odgovore da se radi tek o 27 zaposlenih za čiji je tzv. petak, odnosno peti radni dan u tjednu jer kad bismo govorili jezikom da ljudi razumiju radi se o zakonu kojim Vlada omogućava sufinanciranje petog radnog tjedna, petog tjedna, petog radnog dana u tjednu onim firmama koje bi inače išle na smanjenje plaća ili otpuštanje radnika jer više nemaju prostor za smanjenje plaća. Dakle, da je taj zakon donio efekt koji se odnosi na 27 ljudi i da je ukupno isplaćeno 47000 kuna već je tada bilo posve jasno da je ovo potpuno promašena priča. Ali ne! Vlada uporno ide dalje. Nema ni 45 dana kad su predstavnici istog tog ministarstva koje danas ovdje brani ovaj prijedlog zakona i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pred Odborom za rad i socijalno partnerstvo na velika zvona najavljivali da ne samo da će se za ove potrebe sačuvati razina koja je predviđena u proračunu od 200 milijuna kuna, nego da će se još dodati sto milijuna kuna jer da Vlada ide liberalizacijom uvjeta po kojima će firme sada odjednom nagrnuti na subvenciju petog radnog dana u tjednu. Koga mi zavaravamo? I sad dajte recite što je prava politika? Hoćemo li imati ove godine na dispoziciji 200 milijuna kuna za ovaj program koliko piše u proračunu. Hoćemo li imati 5 milijuna kuna koliko piše u ovome prijedlogu da će se potrošiti do kraja godine ili ćemo imati 300 milijuna koliko su govorili predstavnici predlagatelja prije mjesec i pol dana pred Odborom za rad i socijalno partnerstvo. Što znači trošak po provedbi ovog zakona od pet milijuna? Da li je to 5 milijuna više od onih 200 koliko već je predviđeno ili je to 5 milijuna ukupno? Ako je 5 milijuna ukupno na koga će se to potrošiti? Jer ako znademo da je dosad stiglo 5 zahtjeva sa ukupno 236 radnika to znači da je moguće potrošiti 10 puta više nego što je potrošeno na ona 4 zahtjeva sa 27 radnika što znači da je to u vrh glave 450, 460000 kuna. Kud će onda otići razlika od 4 i pol milijuna kuna. Na koji način se uopće radi ta matematika? Zašto se uopće tako gađamo ciframa? Da li je tih 200 milijuna kuna koliko sad piše u proračunu zapravo jedna cifra koja je odstupnica da se u nerealiziranom dijelu proračuna pronađu sredstva za pokriće određenih manjkova koje imamo na drugim stavkama, a znamo da nam već sad, do sad fali 6,8 milijardi kuna da bi proračun regularno funkcionirao. HNS i HSU su prije 40-ak dana održali jednu konferenciju za tisak gdje su predložili vrlo konkretne stvari, nemojmo se baviti promašenim mjerama nego usmjerimo sredstva tamo gdje možemo spasiti ljude koji su završili na burzi, koji nisu ovog časa u mogućnosti vratiti se na tržište rada, a to je program i, financirajmo programe osposobljavanja i obrazovanja. Jer te dvije mjere i uvezane jedine mogu očuvati balans između broja zaposlenih i nezaposlenih, odnosno smanjivati broj nezaposlenih, a to zapravo znači i očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. Međutim kad smo pogledali što to tamo znači u tom programu obrazovanja i dakle osposobljavanja radnika, došli smo do cifre, prosječne cifre od 18 tisuća kuna koliko je država nakanila potrošiti po jednom nezaposlenom koji će ući u proces obrazovanja, a rekli su da će im ponuditi samo tečajeve strnih jezika, i informatičke tečajeve. Ma koji to tečajevi koštaju 16, 17, 18 tisuća kuna? Pa za te novce pošaljemo ljude u Veliku Britaniju 3 tjedna na najnapredniji tečaj, još im platimo avio kartu, i imaju tamo smještaj i boravak 3 tjedna, za te novce. Koja je to matematika i kalkulacija koja stoji iza ovih ljudi. Vlada kaže eksplicite da će obuhvatiti tim programom samo 4% nezaposlenih, znači 96% nezaposlenih nemaju nikakvu šansu da dobiju državnu pomoć da se vrate na tržište rada. Ne, nego se imobiliziraju sredstva u ideje ovakvoga tipa. Nije lako sjediti ljudima iz ministarstva ovdje, jer ni oni ne vjeruju u ono što pričaju. Jer ne bi došli s tom mizernom cifrom od 5 milijuna kuna. 5 milijuna kuna? Pa to je 50 kvalitetnih novih radnih mjesta. 50! Ne više. Kad ih kreirate, kad ih očuvate 5 stotina, a mi imamo koliko? 320 tisuća nezaposlenih, sa jednom lošom projekcijom da to može ići i na gore. Ako je to politika očuvanja radnih mjesta, onda se nama crno piše i od nje biti ništa neće, a vi ako mislite da formalno treba glasati za zakon samo zato jer se on zove Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta, da ne bi javnost baš dobro dočekala što ćemo mi dići ruku protiv ovakvog jednog prijedloga, jer kako možemo biti protiv očuvanja radnih mjesta, onda glasujte kako hoćete. Mi u klubu HNS-a i HSU-a glasat ćemo po savjesti, a savjest nam ne dozvoljava da pokrivamo golotinju Vlade jednim običnim ovakvim listom papira. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega je izrekao jednu netočnost. Rekao je zakon, ovo je zakon koji ne služi ničemu. I drugu Vlada nema program očuvanja radnih mjesta. To je netočno. Kolega Beus, ja sam rekla u svom izlaganju u ime kluba zastupnika, postojali su razlozi zbog kojeg ovaj zakon nije u potpunosti implementiran. Jedan od njih je dug. Sada to, dug poslodavaca, i zbog toga nisu mogli dobiti potporu. To je sada izmijenjeno. Upravo to. Drugi važan, jedan veliki dio poslodavaca moramo toga biti svjesni je primao potporu za zapošljavanje iz Zavoda za zapošljavanje. Dakle i zato nije moglo. To je netočno. Vlada ima program gospodarskog oporavka i program oporavka. Ako isprintate to sa stranica Vlade na stranici 18 možete pročitat to, a ovo što ste govorili da treba obrazovanjem isto tako da ste to predložili, i to postoji u ovom progrmau, pa na stranici 22 pročitajte. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Sljedeći ispravak gospodin zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegica je već navela netočan navod, ja ću ih još jedanput ponoviti. Kolega je rekao da ovaj zakon ne služi ničemu. Pa služi. Služi očuvanju radnih mjesta, kao što to i jasno kaže, Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta. Itekako korisno služi. Kažete nema Vlada mjera kojima bi izašli iz krize i kojima bi sačuvali radna mjesta. Nije istina. Mogli ste pogledati da je čak i MMF, i Svjetska banka, da su javno pohvalili mjere koje će voditi izlasku iz gospodarske krize. Kolega, žalosno je da stranka koja je sakrivala deficit ispod tepiha, čiji ministri su sakrivali deficit, stvarali su gubitke i dugove ove države, da vi danas govorite o tome koliko neka Vlada ima ili nema …/Buka u dvorani, govornici govore

Ima nekih koji misle da se treba na galamu. **Matušić, Frano (HDZ)** Ako već želite ušutkati medije kao što to radi vaš gradonačelnik u Dubrovniku, nećete ušutkati nas u Saboru. Idemo na pojedinačnu raspravu. Gospođa zastupnica Romana Jerković. Nema je. Gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Dijeli istu sudbu kao i prethodna. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Isti kao i prethodne dvije dame. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle 30. lipnja 2010. bio je po ovom osnovnom Zakonu o očuvanju, o potporama za očuvanje radnih mjesta određen kao krajnji datum do kojeg su poslodavci mogli Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnositi svoje zahtjeve za dobivanje potpore. Dakle danas 30. lipnja ponavljam 2010. na dan kada je trebalo biti okončano podnošenje zahtjeva za potporu, mi smo zapravo u situaciji da smo na samom početku. U situaciji smo da se mora priznati da je ova Vladina antirecesijska mjera doživjela potpuni debakl, i da je pokušavamo popraviti na način da se utvrde puno mekši kriteriji za njeno korištenje, uvažavajući dakako trenutačnu gospodarsku situaciju u državi. Donoseći ovu mjeru Vlada je imala zapravo velika očekivanja. Računala je da će njome obuhvatiti čak 250 tisuća radnih mjesta i za očuvanje tih radnih mjesta u državnom je proračunu osigurala 200 milijuna kuna. Pritom se ne smije prešutjeti da je dio tih sredstava namaknut tako da je doslovno oduzet nezaposlenima, na način da su drastično srezane naknade za vrijeme nezaposlenosti. Time se jednoj, nažalost vrlo brojnoj društvenoj grupi, i to onoj najnezaštićenijoj, onoj bez posla, dodatno smanjila kupovna moć. A da naknade nezaposlenima nisu smanjenje, dakle da su ostale nepromijenjene više bi se potrošilo za podmirenje osnovnih životnih potreba i država bi dakako ubrala više sredstava kroz naplaćeni PDV. Ovako je i kresanje naknada nezaposlenima jednako kao što je to bio slučaj i s dodatnim oporezivanjem plaća i mirovina haračem, zapravo imalo za posljedicu smanjivanje potrošnje i doprinijelo je još jačem padu domaćeg bruto proizvoda. Dakle, ovom je mjerom zapravo učinjena višestruka šteta. Zakon nije polučio nikakve rezultate, a nezaposlenima je pogoršan ionako težak materijalni položaj. Ako se efikasnost ove mjere ocjenjuje kroz broj korisnika i postignute efekte onda se doista za ovu mjeru može reći da je promašena. I ne samo da je promašena, ona je zapravo ostala potpuno neprepoznata kao mjera koja bi ikome imalo pomogla u ovoj gospodarskoj krizi. Jer da su je poduzetnici prepoznali to bi se očitovalo u broju podnijetih zahtjeva. Tih zahtjeva bi bilo nekoliko tisuća ili barem nekoliko stotina, međutim za korištenje ove vladine mjere podnijeto je ukupno 5 zahtjeva za 236 radnika. Od tih 5 zahtjeva 4 su i odobrena, dakle pozitivno riješena za 27 radnika. I za to je država isplatila ukupno 47 tisuća kuna. To nije, kolegice i kolege, ni jedan promil od onog iznosa kojega je Vlada za tu namjenu osigurala. I to kako ga je osigurala? Oduzimanjem nezaposlenima. Što vrijedi velika svota osiguranih sredstava kada su uvjeti za korištenje postavljeni zapravo tako da nitko tu potporu ne može koristiti? To je kao da gladnome mašete šniclom ispred nosa, ali na način da je on ne može dohvatiti. A Vlada je zaista postavila uvjete koji potpuno ignoriraju stvarnu situaciju u hrvatskom gospodarstvu. Kao da je isplata minimalnih plaća u Hrvatskoj tek sporadična pojava, kao da je nelikvidnost u Hrvatskoj tek sporadična pojava, kao da su poslodavci koji imaju problema s podmirivanjem javnih davanja isto tako tek sporadična pojava. Vlada je ignorirala činjenicu da velik broj hrvatskih poslodavaca naročito u radno intenzivnim granama prerađivačke industrije isplaćuje već sada minimalne plaće i ne može umanjivati neto iznos minimalne plaće zbog skraćivanja radnog vremena jer bi to onda značilo prelazak s punog na nepuno radno vrijeme. I to je bio jedan od glavnih razloga nekorištenja državne subvencije za očuvanje radnih mjesta u uvjetima skraćenog radnog tjedna. Sada, ovim izmjenama, se taj propust namjerava otkloniti na način da se potpora iz plaće u visini razlike, dakle ukupne razlike između bruto i neto plaće tako da bi zapravo minimalna plaća u neto iznosu ostala neokrnjena. Drugi razlog nekorištenja potpore bio je u tome što se državne potpore ne mogu kumulirati, a velik broj hrvatskih poslodavaca već koristi neku od državnih potpora vezano za zapošljavanje. treći razlog nekorištenja ovih potpora leži u činjenici da velik broj poslodavaca ima gubitke u poslovanju koji datiraju od prije 31. srpnja 2008. ili pak imaju nepodmirene dugove s naslova s naslova neplaćenih poreza i doprinosa. Sada se ovim izmjenama zakona želi proširiti krug potencijalnih korisnika potpore na način da se korištenje potpore omogući i onim poslodavcima koji imaju s poreznom upravom zaključenu nagodbu o obročnoj otplati nepodmirenih javnih davanja. Istina postoje još neki razlozi nekorištenja potpore. Tako recimo neki predstavnici HUP-a misle da poslodavci nisu koristili potporu iz razloga što su kalkulirali, odnosno odlagali su korištenje mjere za još teža vremena kojih se vidimo s pravom pribojavaju jer gospodarska situacija je zapravo svakim danom sve teža. Zato se izmjenama ovog zakona mogućnost isplate potpora za očuvanje radnih mjesta prolongira za dodatnih 6 mjeseci do kraja 2010. godine. Dakle, poduzetnicima se daje još jedna šansa da prepoznaju ovu mjeru kao onu koja će im pomoći da prevladaju dilemu u tome da li dati otkaz ili ne. Osobno mislim da ni ovakva popravljena mjera neće donijeti očekivane rezultate, a po izdvojenim sredstvima od svega 5 milijuna kuna u državnom proračunu za ovu namjenu očito je da ni Vlada nije previše optimistična, odnosno da ni ona sama ne vjeruje u pozitivan ishod ove mjere. Jer ova mjera je prije svega jako, jako zakašnjela. Velik broj poslodavaca već je skratio radni tjedan, a još veći je nažalost već otpustio višak radnika. Mislim doista da je popravljanje ove mjere jednako kao da mrtvom čovjeku dajete umjetno disanje. Bilo bi daleko svrsishodnije po meni da su povećane, a ne smanjene naknade za nezaposlenost kao što je to u svojim mjerama predlagao Klub zastupnika SDP-a. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Uvažena kolegice dakle potpisujem gotovo sve što ste rekli, ali želim vam skrenuti pažnju da ste možda zaboravili reći jednu stvar da je vrlo teško očekivati mjere na tržištu rada od pojedinačnih rješenja. Obično se radi, ozbiljne zemlje, ozbiljna ministarstva imaju drugi pristup, radi se o paketu zakona koji reguliraju tržište rada, radi se o paketu radno-socijalnih zakona koji su isprepleteni. Ovako kad donosimo pojedinačne mjere one doista nemaju onog učinka i ja želim vjerovati da je to, da da je moj kolega Goran Beus rekao u dobroj namjeri da je i ljudima i iz ministarstva ponekad veoma neugodno tumačiti ove pojedinačne mjere jer su duboko svjesni da jedna mjera sama za sebe ne može bitno bitno popraviti stanje. Ni uz svu dobru namjeru to jednostavno ne ide. Naravno da se radi o jednom cijelom mozaiku, kad uzmete jednu kockicu ona utječe na drugu i ako to ne gledamo onda ne možemo ni očekivati neke kvalitativne promjene na tržištu rada. Hvala lijepa.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Ja razumijem zašto danas ovaj zakon mijenjamo jer odgovor je jasan on nije naprosto polučio rezultate, oni su u najmanju ruku porazni i unatoč 69 javnih prezentacija u 2009. imali smo mizeran broj zahtjeva i odobren je iznos manji od 50 tisuća kuna. Jasni su mi razlozi što je tu bilo pogrešno, jasni su mi razlozi zašto se treba mijenjati od pitanja minimalne plaće preko zabrane dvostrukog financiranja do za pravo dugovatelja dravi, ali nikako mi nije jasno i nikako ne mogu razumjeti da unatoč ovim promjenama kada će sada poduzetnici koji duguju prema javnim prihodima moći dobiti potporu, nije mi jasno ovaj iznos koji stoji u zakonu. Ovdje kao što su kolege upozorili stoji brojka od 5 milijuna kuna. Gdje je nestala priča o 200 milijuna kuna? Gdje je nestala priča od 300 milijuna kuna? 5 milijuna kuna. Ja sam iskreno prvo mislio da krivo čitam, da možda jedne ili dvije nule su naprosto nestale. Ali ovaj iznos je zaista u najmanju ruku neću reći bezobrazan ali neozbiljan, licemjeran i pljuska zdravom razumu. 5 milijuna kuna. Zakon koji nosi naziv Zakon o očuvanju radnih mjesta. Kako je dobro kolega rekao bombastičan naziv, moćan naziv, kiki riki iznos, zaista kiki riki novci. 5 milijuna kuna je manje nego što je nekakav menadžer upropastio nekakvu javnu tvrtku dobije kao otpremninu. Da smo osnovali fond za očuvanje radnih mjesta i stavili u njega 5 milijardi kuna, e to bi već imalo naravno smisla. imalo naravno smisla. Ovako se postavlja pitanje, zašto 5 i kako smo uopće do toga došli? Ja ću ponovno ponoviti ono što često kažem. Do ove situacije bez obzira na svjetsku krizu nije moralo doći da se slušao glas razuma i glas struke. Ja ću ponovno ponoviti od razbacivanja državnim proračunom u korist predizborne kampanje, od 2008. kada smo mi otvoreno govorili ljudi kriza je, nemojte se razbacivati novcima koji su se nastavili do lokalnih izbora. Pa kada je Ivo Sanader govorio da mi obmanjujemo javnost da krize nema. Moglo se zaista puno toga moglo izbjeći i nije moralo doći do ovakve situacije u kojoj je Hrvatska sada. Ova mjera ako spada u antirecesijski paket onda vam je to kao da uzmete dvije kapi vode i bacite u buktinju, jer to ovaj iznos tako sugerira. 5 milijuna kuna za očuvanje radnih mjesta. Iskreno ja ću vam reći osobno mišljenje kada pogledam neke antirecesijske mjere i ova meni spada po ovom iznosu koja zaista smatram licemjernim u bi ne bi mjeru. I mislim da je Vlada zagazila u zonu piškiti i kakiti iskreno rečeno. Jer prvo bi harač, ne bi harač, pa smo protiv novih poreza jer to lijepimo po plakatima po Hrvatskoj, pa onda se povećao PDV poslije toga. Sada slušamo po medijima o tome kako će s novim poreznim stopama uskoro tisuće i tisuće građana lakše disati. Tko će lakše disati? Oni koji dobe 150 kuna ili oni koji su već imali desetke i desetke tisuća kuna pa će dobiti još više novaca. Srednja klasa sigurno neće uživati u tome, ona će ostati na kraju uništena od ovakvih mjera. Na kraju krajeva čiji su ti novci koji krajeva čiji su ti novci koji se sada tako darežljivo daju da se može lakše disati? Svaka osoba, svaki radnik koji radi u ovoj državi on dobije neto plaću, ali on mora zaraditi svoju bruto plaću da bi neto dobio. On mora puno više zaraditi. I sada dio tog bruta koji je on već zaradio mu se milostivo daje nazad i kaže budi sretan lakše ćeš disati. To je gospodo kao da ja uđem u vaše stanove uzmem vaš televizor prodam ga za 700 kuna, vama dam 200, sebi zadržim 500 i kažem da trebate biti sretni zbog toga. To vam nije baš nekakva antirecesijska mjera. A da ne kažem da ćemo mi uskoro u Saboru raspravljati o pitanju kulturnih renti gdje ćemo opet zbog mizernih iznosa izrezati potencijalno vrlo dobru granu kulturnog turizma koja može očuvati i donijeti radna mjesta. Ja ovdje u ovom trenutku vidim samo da se sve svodi na poreze i na rezana. I u određenom zapravo segmentu i znamo znamo svi da je to potrebno. Ali nama su konačno potrebne proaktivne ekonomske mjere da nama dođe ovdje ministar gospodarstva, pa i ministar znanosti i ministar poljoprivrede koji god, pa da nam kažu da će se ići na porezno rasterećenje za obrazovanje odraslih i školovanje, da će se ići na poticanje poslovnih inovacija. Jer vi znate da u ovom trenutku kolegice i kolege će zbog isteka ugovora znanstvenim novacima koji su doktorirali samo na Sveučilištu u Zagrebu 350 mladih doktora znanosti, potencijalno ostati bez posla, jer država nema da iz zaposli, jer je takav bio ugovor. Mladi doktori znanosti će vjerojatno ostati bez posla ako se hitno ne nađu novci da ih se zaposli. Ja mislim da vam je to najbolji primjer zapravo onoga što se događa i da se za ove mjere idu zaista u krivom pravcu. Ja očekujem da tu dođe netko i kaže da će se sada ići na financijsko poticanje transfera tehnologija. Očekujem da će možda doći ministar poljoprivrede i reći da će se ići u masovno poticanje prehrambenih artikala onih koji imaju tržište i potražnju veliku, a takvi još uvijek hvala Bogu postoje. Očekujem da će netko doći reći oslobodit ćemo poreza sve investicije o energetici i ne znam očistit ćemo put svakome tko želi ulagati i otvarati radna mjesta po pitanju čistih tehnologija. To su kolegice i kolege mjere koje će spasiti radna mjesta, potencijalno otvoriti neka nova. A ova antirecesijska mjera je zaista zakašnjela. Ja ću vam otvoreno reći ona je neučinkovita, a po iznosu ponovit ću ovom sramotnom iznosu, ona je u najmanju ruku licemjerna. Hvala puno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Daniel Srb. Izvolite.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 i to prije svega zbog toga što smatram da su efekti koji su postignuti dosadašnjom primjenom ovoga zakona takvi da on ovakav kakav je pa čak i izmijenjen u obliku u kojem se predlaže neće polučiti nikakve rezultate i to do te mjere da je šteta izgubljenog vremena ovog Visokog doma na ovakav prijedlog zakona. Mene tu zabrinjava kada razgovaramo o ovom prijedlogu zakona puno više nešto drugo. Dakle, ako mi razgovaramo o zakonu o kojem je prošle godine uoči njegovog donošenja potrošeno radnog vremena novinara daleko više nego što vrijede sva sredstva koja su uložena u dosadašnja sredstva za spas radnih mjesta onda je evidentno da ovaj zakon ne samo da nije polučio nikakav rezultat, nego po njemu doista nema smisla raspravljati. Ali zabrinjavajuće je to što ovako posebice u vrijeme teške gospodarske krize kada su doista potrebne određene mjere koje treba donositi Vlada, vrijeme ovog Visokog doma se troši na ovakav prijedlog zakona. I to je ono što mene osobno najviše zabrinjava, jer iz toga proizlazi da ministarstvo nema nekih drugih prijedloga zakona koji bi mogli polučiti daleko veće efekte od ovog. Stoga da zaključim, smatram da bi bilo puno bolja mjera kada bi se zapravo sredstva predviđena za ovu mjeru preraspodjelila na takav način da se učini bilo kakvo porezno rasterećenje bilo smanjenjem PDV-a, ja sam duboko svjestan toga da smanjenje PDV-a od 1% ima daleko veće efekte od ovih 5 milijuna kuna. Ali je sigurno da s jedne strane utrošeno vrijeme, s druge strane izuzetno mala, gotovo beznačajna sredstva neće na ozbiljan način spriječiti gubitak radnih mjesta nego to može samo podizanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, a ono s ovom mjerom nije u skladu. Hvala lijepo. Hvala. U 16,44 isteklo je vrijeme za prijave rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Završni osvrt, državni tajnik Uvažene zastupnice i gospođe Sobol i Jelaš, uvaženi zastupnici gospodo Mondekar, Srb i odsutni Kajin i Richembergh i svi vi ovdje nazočni. Želim reći da se upravo zbog ovih loših od očekivanih učinaka i predložilo ove izmjene ovog zakona koje "pojednostavljuju" uvjete korištenja. Drugo, sredstva se prenamjenjuju na mjere aktivne politike zapošljavanja. Odgovaram redom na pitanje. Treće, postupak dodjele potpore uređen je provedbenim propisima koje je donijelo Upravo vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i koji su objavljeni na web stranicama zavoda. Četvrto, iz iskustva vam mogu reći a propos ovih zadnjih diskusija i smisla da je sklonost gospodarstvenika korištenju drugih potpora i poticaja te smo na bazi ovog gotovo jednogodišnjeg iskustva i smanjili ove poticaje od spominjanih 200 milijuna na 5 jer je to naša da se može do kraja godine toliko koristiti. I peto, rebalansom će biti preraspoređena za slične potrebe što će ovaj cijenjeni dom Hrvatskoga sabora biti informiran u proceduri donošenja Rebalansa državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću 2010. godinu. I samo bih ispravio gospodina Kajina kad je spominjao Tekop, ne radi se o Tekop. Tekop je primjerena zaštitna radionica u Puli, on je misli na Tesu koji je nekadašnji dio Uljanika, ali i oni su dobili od hrvatske Vlade državno jamstvo koje je sada na njima da ga opredmete i iskoriste. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir